poslanke in poslanci, seja se nadaljuje predvidoma čez 10 minut zaradi manjših tehničnih težav.

Sporočilo Mandatno-volilne komisije je pripravljeno. In če ste za to, lahko nadaljujemo s sejo, ne čakamo

Poročilo Mandatno-volilne komisije in zapisnik Državne volilne komisije o ugotovitvi izida volitev poslancev v Državni zbor sta objavljena na e-klopi. Obveščam vas, da so do seje Mandatno-volilne komisije prispele tri vloge v zvezi s potrditvijo mandatov, ki so objavljene na e-klopi. Mandatno-volilna komisija jih je presodila z vidika določb 109. člena Zakona o volitvah v državni zbor in ugotovila, da vlog ni mogoče šteti kot pritožbe po 109. členu navedenega zakona. Pritožbe kandidatov in predstavnikov list kandidatov na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v državni zbor niso bile vložene. Prosim predsednico Mandatno-volilne komisije gospo Janjo Sluga, da predstavi poročilo Komisije. Prosim. Hvala, predsedujoči. Mandatno-volilna komisija je na 1. seji 13. maja 2022 pregledala zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev v Državni zbor in potrdila o izvolitvi poslancevDržavnega zbora. Mandatno-volilna komisija je pregledala tudi zapisnik o izidu volitev, potrdila o izvolitvi in morebitne pritožbe kandidatov in predstavnikov list kandidatov zoper odločitve volilne komisije, ki bi lahko vplivale na potrditev mandatov. Ugotovila je naslednje. Iz zapisnika Državne volilne komisije o ugotovitvi izida volitev poslancev v Državni zbor izhaja, da je na volitvah poslancev v Državni zbor, ki so bile 24. aprila 2022, na podlagi 90. člena Zakona o volitvah v državni zbor pripadlo listam kandidatov skupaj 49 mandatov in je bilo na podlagi 90. in 91. člena navedenega zakona izvoljenih 49 kandidatk in kandidatov. Preostalih 39 mandatov je bilo razdeljenih na ravni države po določbah 92. in 93. člena navedenega zakona. Po en kandidat je bil izvoljen za poslanca predstavnika italijanske narodne skupnosti in za poslanca predstavnika madžarske narodne skupnosti. Mandatno-volilna komisija je prejela potrdila o izvolitvi 90 izvoljenih kandidatk in kandidatov za poslance. Mandatno-volilna komisija je v zvezi s potrditvijo mandatov prejela 3 vloge, ki jih je presodila z vidika 109. člena Zakona o volitvah v državni zbor, in sicer Attile Kovacsa, državljana, dr. Mihaela Kasaša, kandidata na volitvah v Državni zbor, ter vlogo Mirka Maherja in v zvezi z njim odločila, da se jih ne obravnava, ker niso pritožbe po 109. členu Zakona o volitvah v državni zbor. Pritožba kandidata ali predstavnika liste kandidatov na podlagi 109. člena Zakona o volitvah v državni zbor do seje Mandatno-volilne komisije ni bila vložena. Mandatno-volilna komisija je ugotovila, da nobeden od 90 mandatov ni sporen. Nadalje je ugotovila, da je med izvoljenimi kandidati za poslance tudi kandidatka za poslanko, ki opravlja funkcijo poslanke v Evropskem parlamentu. V skladu z 10. členom Zakona o poslancih in 2. členom Zakona o volitvah poslancev v državni zbor, Zakona o volitvah poslancev v Evropski parlament pa poslanec Državnega zbora ne more biti hkrati poslanec v Evropskem parlamentu in poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Zakon o poslancih v 11. členu določa, da z dnem potrditve poslanskega mandata poslancu Državnega zbora preneha funkcija, ki ni združljiva s funkcijo poslanca. Na podlagi navedenega Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme naslednja sklepa. Prvič: Potrdijo se mandati vsem 90 poslankam in poslancem Državnega zbora, izvoljenim na volitvah 24. aprila 2022 po seznamu izvoljenih kandidatk za poslanke in kandidatov za poslance, ki je sestavni del poročila Mandatno-volilna komisije. In drugič: Ugotovi se, da funkcija poslanca Državnega zbora ni združljiva s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, zato poslanki Tanji Fajon z dnem potrditve mandata poslanke Državnega zbora preneha mandat poslanke v Evropskem parlamentu. Zahvaljujem se predsednici Mandatno-volilne komisije za poročilo. Prijavljenih k razpravi ni, zato zaključujem razpravo. In prehajamo na odločanje. Iz poročila Mandatno-volilne komisije izhaja, da ni spornih mandatov, zato dajem na glasovanje poročilo Mandatno-volilne komisije v celoti, in s tem glasujemo skupaj o potrditvi vseh 90 mandatov poslank in poslancev. Glasujemo.

Navzočih je 89 poslank in poslancev, za je glasovalo 89, proti nihče. 89.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je poročilo Mandatno-volilne komisije v celoti sprejeto in je s tem potrjenih vseh 90 mandatov poslank in poslancev. Izvoljenim poslankam in poslancem čestitam in vam želim veliko uspeha pri delu in veliko podobnih glasovanj. Med izvoljenimi kandidati za poslance je tudi kandidatka za poslanko, ki opravlja funkcijo poslanke v Evropskem parlamentu. V skladu z 10. členom Zakona o poslancih in 2. členom Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, poslanec Državnega zbora ne more biti hkrati poslanec v Evropskem parlamentu. Zakon o poslancih v 11. členu določa, da z dnem potrditve poslanskega mandata poslancu Državnega zbora preneha funkcija, ki ni združljiva s funkcijo poslanca. Zato Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: Ugotovi se, da funkcija poslanca Državnega zbora ni združljiva s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, zato poslanki Tanji Fajon z dnem potrditve mandata poslanke Državnega zbora preneha mandat poslanke v Evropskem parlamentu.

Navzočih je 89 poslank in poslancev, za je glasovalo 89, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Na podlagi sprejetega sklepa bomo zaprosili Državno volilno komisijo, da obvesti Državni zbor, kateri kandidat bo postal poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu namesto poslanke gospe Tanje Fajon, ki ji je prenehal mandat poslanke v Evropskem parlamentu. S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda.

ure, predložite predlog kandidature za predsednika Državnega zbora. Prosim vas, da v tem roku kvalificirani predlagatelji vložite tudi kandidaturo za 4. točko dnevnega reda, to je Volitve podpredsednikov Državnega zbora. S tem prekinjam 3. točko dnevnega reda in 1. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 14.30, ko vas bom obvestil o vloženih kandidaturah.

Nadaljujemo s prekinjeno 1. sejo zbora. Prehajamo na obravnavo prekinjene 3. točke – Volitve predsednika Državnega zbora. V roku za vlaganje kandidature za izvolitev predsednika Državnega zbora je predlog predložila skupina 53 poslank in poslancev s prvopodpisanim gospodom Robertom Golobom, ki za predsednico Državnega zbora predlaga mag. Urško Klakočar Zupančič. Želi predstavnica predlagatelja predloga kandidature mag. Urške Klakočar Zupančič gospa Lena Grgurevič dodatno obrazložiti predlog? (Da.) Izvolite.

Spoštovani poslanke in poslanci, državljanke in državljani! Sporočilo volivk in volivcev na aprilskih volitvah je bilo za vse tiste, ki smo ga želeli razumeti, povsem jasno. Želimo si drugačnega delovanja slovenske politike, delovanja, ki bo temeljijo na spoštljivem dialogu in na argumentirani razpravi. Od nas, izvoljenih poslank in poslancev, ljudje pričakujejo, da pri opravljanju našega poslanstva naredimo enega od odločilnih korakov k stabilizaciji in normalizaciji slovenskega političnega prostora. Del našega poslanstva je tudi izvolitev novega vodstva zakonodajne veje oblasti, kar je hkrati tudi priložnost, da z dejanji pokažemo volivkam in volivcem, da smo njihovo sporočilo razumeli. Podpisniki kandidature zato predlagamo, da se za predsednico Državnega zbora Republike Slovenije izvoli poslanko mag. Urško Klakočar Zupančič. Kandidatka je študentsko pot začela s študijem prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kot absolventka pa je stažirala na sedežu organizacije Združenih narodov v New Yorku. Diplomirala je s prava mednarodnih organizacij in mednarodnih ekonomskih odnosov. Leta 2005 je opravila pravniški državni izpit in se kot višja pravosodna svetovalka zaposlila v Uradu predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Še posebej jo zanima pravna zgodovina, zato je leta 2011 iz te teme magistrirala, znanstveno raziskovanje pa bo nadaljevala na doktorskem študiju. Od leta 2008 je bila sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani, leta 2017 pa je prevzela vodenje ljubljanskega oddelka za etažno lastnino. Njena pravniška narava se zrcali v sposobnosti analitičnega pogleda na družbeno dogajanje, sposobnosti pogajanj in tehtne presoje pa so okrepile njene izkušnje na dosedanji poklicni poti. Njene izkušnje in dosežki, znanje in modrost so najboljši dokaz njene primernosti za opravljanje funkcije predsednice Državnega zbora Republike Slovenije. Pri delu jo bodo nedvomno vodile temeljne vrednote, katerim kot bistvenim sledi tudi stranka Gibanje Svoboda, to so spoštljivost, strpnost, solidarnost, sodelovanje in odprtost. Z vsem navedenim bo omogočila pogoje za demokratično, učinkovito in kakovostno delo Državnega zbora Republike Slovenije. Poslanka in kandidatka za novo predsednico Državnega zbora je vedno tvorno nastopala in korektno sodelovala z vsemi, ne glede na programsko in svetovno nazorsko različnost, zato verjamemo, da bo s takšno držo in načinom dela nadaljevala tudi po izvolitvi. Prepričani smo, da bo to pomembno državniško funkcijo opravljala preudarno in korektno. Naj za konec še poudarim, da smo poslanke in poslanci pobudniki kandidature mag. Urške Klakočar Zupančič trdno prepričani, da je naša država po več kot treh desetletjih že dovolj zrela, da položaj predsednice Državnega zbora prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma pripade ženski. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Poslanko in poslance, ki boste predstavili stališča, prosim, da to storite za govornico. Najprej ima besedo poslanska skupina Gibanja Svoboda, gospod Matej Arčon. Od nekdaj lepe Slovenke so slovele, a predsednice Državnega zbora bilo še ni nobene. Spoštovani predsedujoči, drage poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, ja, pred nami je predlog za izvolitev prve ženske predsednice Državnega zbora Republike Slovenije! Mag. Urška Klakočar Zupančič je izkušena pravnica, ki je v svoji dosedanji profesionalni karieri pridobila dovolj izkušenj, znanja in modrosti, da je primerna za opravljanja funkcije predsednice najvišjega zakonodajnega organa. V poslanski skupini Svoboda jo prepoznavamo kot odgovorno osebo, predano svojemu delu, načelom in vrednotam. Vsi, ki smo imeli priložnost, da jo bolje spoznamo, vemo, da bo funkcijo predsednice Državnega zbora opravljala povezovalno, odgovorno in spoštljivo, v čast parlamentarne demokracije, torej v skladu z vrednotami, ki jih tudi sama visoko ceni. Prepričani smo in pričakujemo, da bodo pod njenim vodstvom vsi procesi v hramu demokracije potekali v skladu s Poslovnikom Državnega zobra po načelu delitve oblasti, transparentno in odgovorno. Njen odnos do vseh v tej parlamentarni hiši, poslank in poslancev in zaposlenih, odnos do širše javnosti ter odnos do državljank in državljanov bo odprt in povezovalen. Prepričani smo, da se bo zavzemala za dosledno vladavina prava in nujno podreditev nosilcem oblasti ljudem, ki so nam zaupali odgovorne naloge vodenja države. Predsedovanje zakonodajni veji oblasti zahteva potrpežljivost, sodelovanje, iskanje konsenzov pa tudi odločno zoperstavljanje interesom, ki ne sodijo v to hišo in ne v to dvorano. Vodenje Državnega zbora zahteva poštenost, strpnost, modrost in zlasti preudarnost pri koordiniranju poslanskih hotenj, pobud in zahtev. Kandidatka za predsednico te kriterije zagotovo izpolnjuje. V poslanski skupini Svoboda smo prepričani, da bo kandidatka skrbela, da bodo razprave v Državnem zboru potekale spoštljivo, da v parlamentarnih dvoranah ne bo sovražnega govora in da bo znala oceniti, kdaj je meja spoštljivosti dialoga prekoračena. Zaupamo njeni predanosti, da bo omogočila pogoje za demokratično, uspešno in kakovostno delo Državnega zbora ter prispevala h krepitvi politične kulture in učinkovite ter napredne parlamentarne demokracije. Brez odločnosti in hkrati strpnosti je opravljanje najzahtevnejših političnih funkcij nemogoče. Tega se kandidatka za predsednico seveda zaveda. svojim dosedanjim delovanjem je pokazala, da je tvorno in korektno sodelovanje ter medsebojno spoštovanje mogoče in edina pot, ki nas pelje do sprejemanja zakonodajnih rešitev v prid vseh državljank in državljanov, s tem pa tudi v prid vsestranskega razvoja naše družbe in države. Kandidatki za predsednico, poslanki in kolegici Urški Klakočar Zupančič izrekamo soglasno podporo poslanske skupine Svoboda. Želimo ji srečno roko pri pisanju novega poglavja v zgodovini slovenske parlamentarne demokracije. Srečno, Urška! Zahvaljujem se gospodu Mateju Arčonu, predstavniku poslanske skupine Gibanje Svoboda, za predstavljeno stališče.

Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice, poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Državni zbor se konstituira v trenutku, ko je za Evropo, kot smo jo poznali po koncu hladne vojne, v času naše samostojne in neodvisne države, prelomen čas. V ponedeljek smo praznovali dan Evrope, ki je letos potekal v senci agresije na evropskih mejah. Naj spomnim: »Svetovnega miru ne bomo mogli ohraniti brez prizadevanj, sorazmernih z nevarnostmi, ki ga ogrožajo. Prispevek, ki ga lahko organizirana in delujoča Evropa prinese civilizaciji, je za ohranjanje mirnih odnosov neprecenljiv. Evropa ne bo narejena na mah niti v enem samem koraku. Zrasla bo iz konkretnih dosežkov, ki najprej ustvarijo solidarnost.« Te besede je pred 72 leti, leta 1950 izrekel tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman. Ni naključje, da odzvanjajo v naših ušesih, kot da bi bile izrečene včeraj. Schumanova deklaracija, na kateri temelji povezovanje stare celine po drugi svetovni vojni, je danes še kako aktualna. Opozarja nas namreč na temeljne vrednote naše civilizacije, ki jih zagovarjamo tudi v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih: mir, blaginja, solidarnost. Spoštovani! Na volitvah so nam državljanke in državljani izkazali zaupanje in naložili odgovornost, da te vrednote, ki so ključne za zagotavljanje nadaljevanja našega načina življenja, ohranjamo in branimo tudi v prihodnje. Nova Slovenija je stranka, ki se bo tudi v tem sklicu Državnega zbora zavzemala za to, da bo življenje in delo naših ljudi še naprej cenjeno in spoštovano. Je stranka, ki bo še naprej v največji možni meri garant za stabilnost in družbeno blaginjo. V Poslanski skupini Nove Slovenije bomo še naprej zagovorniki tistih, ki verjamejo v to, da se delo mora splačati. Bili smo in bomo glasniki svobodne podjetniške pobude, ki vodi v več blagostanja. Še naprej bomo zagovorniki inovativnosti in vztrajnosti. Kot do sedaj, bomo opozarjali tudi na to, da moramo zaščititi ranljive in tiste, ki si iz različnih razlogov sami ne morejo pomagati. Tudi v prihodnje bomo delali vse, kar bo v naši moči, da pomagamo družinam, da podpremo starše in omogočimo svetlo prihodnost našim otrokom. Mir, blaginja in solidarnost. To so vrednote, ki vejejo skozi naše delovanje in ki jih bomo udejanjali skozi naše udejstvovanje tudi v tem sklicu Državnega zbora. Z zavzemanjem za temeljne vrednote evropske demokracije Nova Slovenija nadaljuje svoje poslanstvo v slovenskem političnem prostoru. V tem duhu ostajamo pripravljeni na sodelovanje in pogovor pri prizadevanjih za napredek slovenske države in družbe. Glede kandidature za predsednico Državnega zbora menimo, da je izvolitev novega predsednika ali predsednice Državnega zbora naloga in odgovornost nove koalicije. Zaradi navedenega kandidature ne bomo podprli. Ocenjujemo sicer, da mag. Urška Klakočar Zupančič glede na izobrazbo in njeno preteklo delo kljub pomanjkanju parlamentarnih izkušenj v formalnem smislu izpolnjuje pogoje za zasedbo te funkcije. Zaradi navedenega njeni kandidaturi tudi ne bomo nasprotovali. Pričakujemo, da bo kot ženska in kot pravnica nepristransko in strokovno vodila hram slovenske demokracije z dostojanstvom, ki mu pritiče. Želimo si predsednico Državnega zbora, na katero bomo lahko vsi poslanke in poslanci ponosni. Spoštovani! Kot poslanke in poslanci smo poklicani, da kljub medsebojnim razlikam v prepričanjih delamo v dobro naše države. Če spomnim na Schumana, miru in blagostanja, solidarnosti, blaginje ne bomo dosegli le na mah s čarobno paličico, ampak s sodelovanjem na konkretnih projektih. Poslanska skupina Nove Slovenije je pripravljena delati tudi v prihodnje za konkretne projekte, za blaginjo Slovenije. Uspešno delo želim vsem nam. Zahvaljujem se gospodu Janezu Ciglerju Kralju, ki je podal stališče poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski demokrati.

Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Najprej bi vam rada vsem skupaj čestitala za izvolitev v Državni zbor! Danes stopamo v nov mandat, v novo politično prihodnost. Zavedati se moramo, da z izvolitvijo prevzemamo ogromno odgovornost za delo v službi ljudi. Biti poslanec ni zgolj funkcija, je predvsem poslanstvo. S poštenim in konstruktivnim delom bomo morali upravičiti zaupanje volivk in volivcev. Nahajamo se na prelomnici. Danes je prvič v samostojni Sloveniji pred nami kandidatka za predsednico Državnega zbora. Izjemno me veseli, da bo vodenje Državnega zbora prevzela ženska. S tem dejanjem kot družba dokazujemo, da zmoremo premikati mostove, da razbijamo stereotipe, takšne, ki v družbi 21. stoletja nimajo kaj iskati. Spol, rasa, versko, politično ali kakršnokoli drugo prepričanje ne sme biti ovira pri doseganju rezultatov in opravljanju funkcije. Prevladati morajo razum, sposobnost, doslednost in strokovnost. Verjamem, da kandidatka mag. Urška Klakočar Zupančič s svojim strokovnim znanjem in osebnimi prepričanji ter lastnostmi ima kompetence, da prevzame vajeti hrama demokracije. Mag. Urška Klakočar Zupančič je magistrica prava s pravniškim državnim izpitom ter bogatimi delovnimi izkušnjami. Verjamem, da bo v Državni zbor prinesla svež veter sprememb, ki jih država tudi potrebuje. Po covid krizi, ki je prinesla in razgalila težave na vseh področjih, je pred nami obdobje, v katerem bo izrednega pomena ohranjati trezno glavo in glas razuma. Mag. Urška Klakočar Zupančič je s svojim dosedanjim delom že dokazala, da jo vodijo temeljne vrednote strpnosti, spoštljivosti in sodelovanja. Menim, da bo s svojim delovanjem uspela narediti premike v Državnem zboru ter pripomogla k krepitvi parlamentarne demokracije, vladavine prava ter spoštovanja. Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, pred nami je pomembna odločitev, da za prvo med enakimi izberemo žensko in s tem končno presekamo gordijski vozel in preidemo od besed k dejanjem. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov soglasno podprli mag. Urško Klakočar Zupančič za prvo predsednico Državnega zbora Republike Slovenije. Hvala. Zahvaljujem se gospe mag. Bojani Muršič, da je predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Sledi predstavitev poslanske skupine Levica. Vabim gospoda Mateja T. Vatovca. hvala, predsedujoči. Lep pozdrav vsem! Najprej naj tudi sam v imenu poslanske skupine Levica čestitam iskreno vsem vam poslankam in poslancem za to, da ste bile in bili izvoljeni! Predvsem nam želim dobro, odprto, strpno in predvsem takšno delo, ki bo osnovano na tem, kar bi morala biti definicija demokracije, to je argumentirana izmenjava mnenj. Zadnji 2 leti so Slovenijo prizadele številne stvari, seveda v prvi vrsti epidemija covida, v zadnjih dobrih dveh mesecih vojna v Ukrajini in v vsem vsem tem času tudi neka zelo jasna in zaskrbljujoča tendenca po razkrajanju demokracije, razkrajanju javnih institucij in razkrajanju človekovega dostojanstva, če želite. Ljudje so se zaradi covida samega znali soočiti s to krizo, znali so razumeti njegove razsežnosti in znali so prebroditi te krize. Mislim pa, da družba ni čisto zlahka prenesla vseh negativnih posledic, ki so bile sprovedene s strani najvišjih organov, najvišjih odločevalcev. Opazovati smo morali, medtem ko so se številni ljudje soočili s stiskami, ki jih je proizvajala epidemija, s prevzemanjem javnih medijem, s prevzemanjem javnih institucij in s preganjanjem ljudi, ki so želeli zgolj svobodno izražati svoja stališča. Zaradi teh zadev so ljudje na teh volitvah, ki so za nami naredili dvoje – prelomili so z nekimi starimi ustaljenimi vzorci in mislim, da je to zelo jasno povedala civilna družba, in napovedali so, da želijo, in postavili te volitve kot nek lakmusov papir, prelom s preziranjem ljudi. Tako da to so zaveze, ki jih temu državnemu zboru dajejo v zibelko pravzaprav ljudje, volivke in volivci. Naša naloga v naslednjih štirih letih bo velika in seveda tudi težka. Zaradi covida, zaradi vojne, zaradi napačnih ukrepov vlade v odhodu, ljudi skrbijo zelo bazične stvari, vse višje cene hrane, energentov, pogonskih goriv, nestabilnih služb, negotovih okoljskih pogojev in seveda, kot že rečeno, pomanjkanje zaupanja v pravno državo. To bodo ene od ključnih nalog, ki jih bomo morali kot državni zbor seveda nemudoma začeti opravljati in jih tudi začeti reševati. Dejanje imenovanja nove predsednice Državnega zbora ni samo začetek ali pa konstitucija državnega zbora kot takega, ampak je po svoje tudi svojevrstna napoved, napoved neke večine, ki se oblikuje v državnem zboru, ki bo prevzela tudi odgovornost za dejanja, ki jih bo peljala v teh letih. V Levici smo prepričani in bomo zato tudi podprli predlog, da predsednica Državnega zbora postane mag. Urška Klakočar Zupančič, zaradi tega, ker verjamemo, da bo znala biti prva med enakimi in da bo znala, ne glede na to, kako različna stališča ima vsak poslanec ali poslanka v tem državnem zboru, vse obravnavati enakopravno, seveda v skladu z že v začetku napovedanimi visokimi standardi argumentov in razprav, tudi če bodo razvnete. Bo pa to imenovanje nove predsednice Državnega zbora tudi neka popotnica za prihajajočo koaliciji. Za neko koalicijo, ki bo morala znati prisluhniti ljudem in zahtevam, ki so jih seveda še pred volitvami tudi na številnih protestih v tej državi izražali, se pravi koalicijo, ki bo razumela, da ljudje želijo in potrebujejo prihodnost, ki bo v prvi vrsti solidarna, prihodnost, ki bo okoljsko pravična, in prihodnost, ki bo ponovno in zares demokratična. Zahvaljujem se gospodu dr. Mateju T. Vatovcu, ki je predstavil stališča poslanske skupine Levica. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslanke in poslanca. Prosim vaju, da razpravljata na svojih mestih. Besedo ima gospod Borut Sajovic iz Svobode. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Najprej čestitke za izvolitev vsem, za prevzem odgovornosti. Ponovna utrditev zaupanja v družbi nikdar in nikoli ni samoumevna, zato ima naš skupen dosežek še večjo težo. Hvala lepa tudi vsem slovenskim volivkam in volivcem, ne glede na to, koga so volili, pomembno je, da so bili na volitvah. Visoka udeležba, velika legitimnost, nam vsem skupaj pa velika odgovornost in pa popotnica pri našem nadaljnjem delu. Danes govorimo o prvi predsednici Državnega zbora. Od dneva zmage, 9. maja, leta 1990, ko je prvi zaprisegel naš gorenjski rojak France Bučar, je preteklo precej časa. Predsednice še nismo imeli. Danes jo zagotovo dobimo. To bo lepa simbolna gesta, ki sporoča precej stvari. Zahvala, spodbuda, priznanje vsem Slovenkam in Slovencem, volivkam, tistim, ki so se v zadnjih letih aktivirale za to, da je bila udeležba na volitvah taka, kot je treba. tej sobi je po neki statistiki danes 36 poslank. To je lepo sporočilo in priznanje tudi vam. Želim si, da jo podprete vse, brez razlike, iz katere politične skupine prihajate. So stvari v tej državi, ki bodo v luči prihodnosti morale preseči klasično delitev pozicije in opozicije. Pozorno sem poslušal stališča poslanskih skupin in prepričan sem, da bi tvorec sodobne Evrope, če bi bil član slovenskega parlamenta, gospod Schuman Urško Klakočar Zupančič podprl in se ne bi vzdržal. Kar se tiče same kandidatke, pooseblja tisto, za kar smo se v Gibanju Svoboda pri vrednotah zavzeli. Danes bomo tudi dokazali, da mislimo resno. Gre nam za pravno državo, za znanje, za izobrazbo, za širino, za pogled na svet. Cenimo in spoštujem pa tudi njene poteze iz obdobja, ko ni bila ne podpredsednica naše stranke, ne poslanka, ne kandidatka za katerekoli volitve. Ko so se v tej državi dogajali pritiski na neodvisno sodstvo, se jim je znala upreti. Ko je šlo za nasilje nad demonstranti, nad našimi rojaki Slovenkami in Slovenci, je znala temu reče tako, kot se temu reče.

Dobro zgodbo za vseh 90 v tej dvorani in dobro sodelovanje in pa priznanje tudi vsem zaposlenim v tej hiši, skoraj 300 ljudi skrbi za nas,

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, poslanke in poslanci! Hvala za besedo. Danes bomo v Sloveniji gotovo dosegli nov mejnik z imenovanjem prve ženske na mesto predsednice Državnega zbora. To je pomemben dogodek v razumevanju in tudi v uresničevanju zaveze o enakosti in enakopravnosti spolov in pomemben dogodek za vse ženske in za vsa mlada dekleta v Sloveniji. se mi, da do sedaj v Državnem zboru ni bilo zares čutiti ženske energije. Kolegice poslanke in tudi kolegi poslanci, z največjim številom žensk v parlamentu do sedaj in z že skoraj uravnoteženjem, čeprav to še nismo, med ženskimi in moškimi v parlamentu imamo možnost, da izkoristimo to v dobro vseh prebivalk in prebivalcev v Sloveniji. Ne samo, da bomo imeli žensko na čelu Državnega zbora, imeli bomo pogumno žensko, pravnico, bivšo sodnico, tudi pisateljico, vztrajno, razgledano žensko, ki zelo dobro razume, kaj pomeni svobodna in odprta vključujoča družba, z močnim čutom za pravičnost in za sodelovanje. Zato verjamem, da bomo z gospo Urško Klakočar Zupančič na čelu v Državnem zboru sprejemali smele in pametne odločitve v dobro vseh. Urška, želim ti uspešno vodenje Državnega zbora in prosim, vnesi čim več svoje sproščenosti, veselega in humornega duha v vsakdan te institucije. Vse odločitve, ne glede na to, kako resne in kako zelo pomembne so, so lahko le boljše, če so sprejete v spoštljivem, sproščenem in pozitivnem vzdušju. Zahvaljujem se gospe Terezi Novak za ta prispevek k razpravi. Želi zaključno besedo še predstavnica predlagatelja predloga kandidature gospa Lena Grgurevič? Hvala lepa. S tem končujem razpravo. Prehajamo na glasovanje, tokrat malo drugače. V skladu s tretjim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora o izvolitvi predsednika zbora državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli državni zbor na predlog predsedujočega. Začasni vodje poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane in članico komisije, ki vodi glasovanje. To so: Franc Breznik, Slovenka demokratska stranka, SDS;

Član te komisije sem tudi sam kot predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke gospa Jerneja Bergoč. Predlagam, da komisija v taki sestavi in z novim predsedujočim vodi tudi volitve podpredsednikov v okviru 4. točke dnevnega reda. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Glasujemo o predlagani sestavi komisije za tajno glasovanje.

Navzočih je 84 poslank in poslancev, (Za je glasovalo 87.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je komisija v predlagani sestavi izvoljena. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslancem vročena glasovnica tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži besedo za ali besedo proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna. V skladu s 84. členom Ustave Republike Slovenije bo predsednica izvoljena, če bo za glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci bomo izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju. Zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo pričelo ob 15.25, čez dobrih 20 minut, in bo trajalo do 15.45. Po končanem glasovanju prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se ponovno zberemo v sobi 217. S tem prekinjam 3. točko dnevnega reda in 1. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16.05. 16.05 se vidimo zopet v tej dvorani. Hvala lepa.

Prebral bom zapisnik komisije. Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o predlogu za izvolitev mag. Urške Klakočar Zupančič za predsednico Državnega zbora. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 13. maja 2022. Razdeljenih je bilo 87 glasovnic,

Za je glasovalo 63 poslancev, proti je glasovalo 10 poslancev. Na podlagi izida glasovanja

Novoizvoljeni predsednici Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urški Klakočar Zupančič čestitam in ji želim veliko uspeha pri opravljanju dolžnosti. Predsednico mag. Urško Klakočar Zupančič prosim, da nagovori državni zbor. Izvolite.

Drage kolegice in dragi kolegi! Izjemno sem počaščena, da ste me izvolili in mi s tem izkazali čast, da postanem prva ženska na mestu predsednika oziroma, kot bomo sedaj rekli, predsednice Državnega zbora. Razsežnosti in verjetno tudi zgodovinske vrednosti te izvolitve se zelo veselim. Po dobrih 30 letih samostojnosti na čelo Državnega zbora stopam ženska. In morda je to prvi znanilec sprememb, ki jih naša država zelo potrebuje. Pot pridobljenih pravic žensk, ki so se zrcalile v vedno večji enakopravnosti spolov, je bila smela, a hkrati zelo zahtevna. V čast in veliko odgovornost mi je, da bom lahko to nadaljevala – pot vseh tistih, ki so mi v preteklosti s svojim bojem omogočile, da sem danes tukaj in da prevzemam to zelo pomembno funkcijo. Dovolite mi, drage poslanke in dragi poslanci, da se vam vsem iskreno zahvalim in vam tudi čestitam za izvolitev. Hkrati se zahvaljujem gospodu Miroslavu Gregoriču za vodenje te ustanovne seje Državnega zbora Republike Slovenije. Pot, ki je pred nami, ni ravna in gladka, ampak vijugasta in luknjasta. Vendar verjamem, da nas vse tukaj povezuje iskrena želja, da za našo državo naredimo nekaj dobrega, da vsak od nas prispeva k boljšemu življenju državljank in državljanov oziroma celotne družbe. Preživeli smo dve zelo težki leti, ki sta ju zaznamovala epidemija koronavirusa in padec pravne države. Pravna država je najvišji postulat demokratične države, ki mora vedno vedno ostati neokrnjena. Ustavnost in zakonitost ter človekove pravice so predpostavke, ki brzdajo oblast in omogočajo ljudem, da živijo svobodno in varno. Dolžnost nas poslank in poslancev je, da spoštujemo pravno državo in dajemo ljudem zgled s svojimi besedami in dejanji. Državni zbor je bil in vedno bo prostor, kjer se krešejo besede. Prostor tako za usklajen dialog kot za soočanje različnih mnenj. V zadnjem času je bil ta prostor prevečkrat izkoriščen za metanje žaljivk, za cinizem in za osebno obračunavanje med političnimi nasprotniki. Ljudje, ki so nas izvolili in nas spremljajo, pa tega nočejo. To nam na različne načine kažejo vsak dan in to so nam sporočili tudi na aprilskih volitvah. Moja prva naloga je doseči, da se v Državni zbor vrne kulturno in spoštljivo javno komuniciranje, lahko je ostro, vendar primerno argumentirano in nikoli nikoli osebno žaljivo. Ob tej priložnosti mi dovolite, da z vami delim prvi nasvet. Kadar javno kritiziramo, kritiziramo dejanja, ne oseb. Na tak način dostojno pokažemo, da se z nečim ne strinjamo, vendar ob tem ne ranimo človekovega dostojanstva. Spoštovanje govorca pa pokažemo tudi s poslušanjem. S pazljivim poslušanjem in razumevanjem se lahko izognemo marsikaterim konfliktom. Kljub temu da so med nami politične in ideološke razlike, se bom zavzemala za doseganje konsenza, kjer bo le mogoče. Odločitve, ki jih bomo v naslednjih štirih letih sprejemali, bodo gotovo odločilno vplivale na življenja ljudi in njihovo prihodnost, zato se moramo zavedati odgovornosti, ki so nam jih zaupali, vsakič ko stisnemo gumb za ali proti. Drage poslanke in dragi poslanci, naj se današnji dan, 13. maj 2022, zapiše v zgodovino kot pričetek novega obdobja slovenskega parlamentarizma, obdobja, na katerega bomo lahko ponosni. Želim vam, da vas pri delu vodita razum in srce. Ker razum nam pove, kaj je prav, srce pa nam pove, kaj je dobro. Če bomo delali prav in dobro, se prihodnosti ne bomo bali, ampak se je bomo veselili. Najlepša hvala in srečno. Gospe predsednici se zahvaljujem za njene besede in jo vabim, da mesto predsedujoče seji zasede na nadaljevanju seje po končani prekinitvi. Zdaj bi pa rad še popravil svojo napako pri branju zapisnika, kjer mi je umanjkalo majhno

glasovnic, razdeljenih je bilo 87 glasovnic, neveljavnih je bilo 7, torej je bilo veljavnih pa 80. To je mali popravek. Se opravičujem za to napako, lapsus, ampak bolje, da je to zabeleženo.

skupina 53 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom za podpredsednico Državnega zbora predlaga mag. Meiro Hot. Za dopolnilno obrazložitev predloga kandidature dajem besedo predstavniku predlagatelja Matjažu Hanu.

slovenskega parlamentarizma, zato ker bom izza te govornice prvi, ki bom pozdravil prvo predsednico Državnega zbora. Lep dober dan! Spoštovana gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, iskrene čestitke. Lepo vas pozdravljam na ta pomembni dan, ko se bo nov sklic parlamenta opolnomočil z vodstveno ekipo, sicer še ne čisto popolno, pa vendarle. Izjemno sem vesel, da bo prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma Državni zbor vodila ženska, mag. Urška Klakočar Zupančič, ki ji seveda še enkrat iskreno čestitam za izvolitev in ji želim vse dobro. Sam pa sem tudi zelo ponosen, da poslanke in poslanci Socialnih demokratov skupaj s poslankami in poslanci Gibanja Svoboda in Levice za podpredsednico tega parlamenta predlagamo mag. Meiro Hot. Mag. Meira Hot je po cum laude zaključku študija prava na ljubljanski pravni fakulteti z izbiro diplomskega dela izbrisanih jasno pokazala, da so njeno temeljno delo in poslanstvo človekove pravice ter skrb za njihovo polno uresničevanje. Že tekom študijskih let je prevzela odgovorno vlogo pravne svetovalke za azilno politiko v okviru fundacije GEA 2000 ter kasneje postala še namestnica nacionalne koordinatorke za Slovenijo pri projektu evropske mreže pravnikov za pomoč azilantom ELENA. Njena težnja k pomoči ranljivim skupinam jo je vodila na nadaljnjo pot izobraževanja. Leta 2016 je tako uspešno zaključila podiplomski študij na mariborski pravni fakulteti ter pridobila naziv magistrica znanosti s področja mednarodnega prava. Kot že na dodiplomskem študiju si je poslanka tudi v svojem magistrskem delu za osrednjo temo izbrala ranljive skupine, tokrat v luči azilantskega prava. Večletno delo v odvetniški pisarni ter nenehno strokovno izobraževanje na mednarodnih seminarjih sta Meiro utrdila v prepričanju in delu, da so za polno uveljavitev in življenje človekovih pravic, še posebej ranljivih skupin, potrebne konsistentnost, predanost in nenehna pozornost pri spremljanju aktualnih razmer v času in v kraju. Namreč, prav univerzalne človekove pravice in svoboščine so prve in najpogosteje najbolj dolgotrajne žrtve globalnih zdravstvenih, socialnih in gospodarskih pretresov, kar nam je ne nazadnje pokazala tudi epidemija koronavirusa. Mag. Meira Hot se je s svojim poslanskim delom izkazala za zanesljivo osebo, predvsem pa za borko proti krivicam vselej, ko so na tnalu pravna država ter iz nje izhajajoči ustavni in zakonodajni predpisi. Skozi vsa štiri leta svojega dela v Državnem zboru je dokazala, da mesto poslanke jemlje kot poslanstvo. Takšno, kjer konformizmu ni mesta, še manj pa ležernosti napram pogostokrat zapostavljenim temam, kot so pravice na rob odrinjenih skupin. In Meira pozna tudi pravice živali. Mag. Meira Hot je in ostaja pravnica, ki svoje poslanstvo živi z vrednotami spoštovanja, humanosti in utrjevanja demokratičnih in pravnih inštitutov. S široko bero izkušenj področja pravne pomoči prek različnih projektov, odvetništva in ne nazadnje aktivnega sodelovanja na lokalnem, državnem političnem področju se ponaša z izjemnimi kompetencami za opravljanje funkcije podpredsednice Državnega zbora. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, Predrag Baković. Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Preden predstavim stališče Socialnih demokratov o cenjeni kolegici Meiri Hot kot kandidatki za podpredsednico Državnega zbora, si bom drznil malo kršiti poslovnik, in sicer zaradi včerajšnje tragedije v Kočevju. Kočevje je zavito v žalost – zaradi preminulih, zaradi poškodovanih in zaradi negotove situacije vseh zaposlenih, ki so se znašli v njej. Kot kolega, kot politik, kot občan Kočevja in kot človek prosim vas, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, prosim člane trenutne vlade in člane prihajajoče vlade, da ne pozabite Kočevja, da ne pozabite ljudi. Prosim vas za vso podporo, s katero bomo svojcem žrtev, poškodovanim zaposlenim in vsem prebivalcem Kočevja vrnili upanje in občutek, da niso sami, da za njimi stojimo sodržavljani, da za njimi stoji država in z njo tudi politika. Hvala vam za lepe misli, za tolažbo, za spodbudo, sočustvovanja in hvala vam za vso pomoč, ki jo bomo namenili Kočevju za sanacijo te strašne tragedije. Iz srca hvala. In sedaj se vrnem k predstavitvi stališča. Kot poslanski kolega, ki je v preteklih štirih letih dodobra spoznal kolegico Meiro Hot, sem izjemno vesel, da imam čast povedati, da bo nova sestava državnega zbora, verjamem, da z vašo veliko podporo, dobila izvrstno podpredsednico. Glede na to, da je že kolega Han izpostavil njene izjemne profesionalne kompetence, bi se v svojem nagovoru osredotočil na kratko predstavitev, kdo Meira je. V prvi vrsti je mag. Meira Hot izjemno spoštljiva oseba, ki navkljub različnostim mnenj, stališč in morebitnim provokacijam ohranja izjemno visok nivo politične in osebnostne komunikacije. Na konflikte, ki jih v političnem prostoru zadnja leta žal ni malo, venomer poskuša odgovoriti s pomirjanjem in z argumenti. Zato sem trdno prepričan, da bo Meira kot podpredsednica Državnega zbora pomembno pripomogla prav k širitvi prostora argumentirane politike, temelječe na jasnosti in jasni zaslombi poslovniških določil. A hkrati in sodeč po poznavanju Meire bo izkazala tudi odločno namero, da prostora za morebitne manipulacije in zlorabe, če bi se te želele uveljaviti v Državnem zboru, pod njenim vodenjem ne bo. Ko je danes veliko govora, in prav je tako, o simbolnem in tudi dejanskem pomenu žensk v politiki na vodstvenih položajih, sem ponosen, da lahko prav na tem mestu izpostavim osebnostne kvalitete mag. Meire Hot. Odlikujeta jo izrazita empatija in čut do sočloveka, kar dandanes v politiki velja za neželeno, po drugi strani pa je neomajna in odločna, ko se nedopustno posega v človekovo integriteto in dostojanstvo ter na polje človekovih pravic. Njena sposobnost dojemanja, kaj je v družbi narobe, in potreb ljudi je eden prvih pogojev, ki, že videno, prinaša potrebne korake naprej, v lepšo prihodnost. Ravno epidemija koronavirusa je razgalila nujnost takšnih politik in političark. Ponosen sem, da sem imel in bom imel z mag. Meiro Hot priložnost sodelovati še naprej. Je namreč političarka, ki sliši težave mladih in nasploh vseh državljank in državljanov. Te zaradi epidemije pestijo zdravstvene in iz njih izhajajoče socialne, ekonomske in psihološke stiske. Meira je bila in ostaja glas ljudi in njihovih krivic. S svojim aktivnim delom in vztrajnostjo je marsikatero vsebino postavila na politično agendo, ko bi brez njene zavzetosti ostala javnosti skrita in prezrta. Za konec bi želel ponovno izpostaviti, da je Meira odlična pravnica in čudovita oseba, ki svoje delo resnično opravlja kot poslanstvo v službi državljank in državljanov. Prepričan sem, da bo izvrstna podpredsednica Državnega zbora in da bo skupaj z novoizvoljenim vodstvom doprinesla k boljši politični kulturi in k dobremu delu Državnega zbora v zahtevnih časih, ki so pred nami. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima poslanska skupina Gibanje Svoboda, Barbara Kolenko Helbl. **BARBARA Spoštovane in spoštovani! Kandidatka za podpredsednico Državnega zbora mag. Meira Hot je izkušena poslanka in političarka, ki je svojo politično pot začela na lokalni ravni, leta 2018 pa je bila prvič izvoljena za poslanko Državnega zbora. Že v preteklem mandatu je poslanka in magistrica prava Meira Hot hitro pridobila izkušnje in dodatna znanja glede zakonodajnih postopkov in delovanja Državnega zbora. Svoje delo je opravljala uspešno in predano, zato verjamemo, da je strokovno odlično usposobljena za kakovostno opravljanje nalog podpredsednice Državnega zbora. Pri svojem dosedanjem delovanju je bila pri opravljanju zahtevnih vodstvenih nalog v Državnem zboru dosledna in odgovorna. Med drugim je v prejšnjem mandatu opravljala tudi funkcijo podpredsednice Odbora za pravosodje. Njene značajske lastnosti, strpnost in spoštljivost še dodatno opravičujejo našo podporo. Verjamemo, da bo skrbela tako za integriteto Državnega zbora kot tudi za integriteto funkcije poslanca in da bo tako deležna zaupanja poslank in poslancev iz vseh parlamentarnih strank. Sicer pa smo v poslanski skupini Svoboda zelo zadovoljni, da je ob tem, da je na današnji seji prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma vloga prve med enakimi pripadla ženski, tudi za podpredsednico Državnega zbora predlagana ženska. Enakost spolov je namreč ena temeljnih vrednot Republike Slovenije in Evropske unije, program naše stranke pa smo zapisali, da Slovenija potrebuje več žensk na vodstvenih položajih različnih državnih institucij. V poslanski skupini Svoboda smo prepričani, da lahko bolj uravnoteženo politično zastopanje prispeva tudi k hitrejšemu spreminjanju družbenega položaja žensk ter k hitrejšemu razvoju družbe nasploh. Izkušnje iz drugih držav kažejo, da večja zastopanost žensk v parlamentu vpliva na kakovost zakonodajnega odločanja, nivo politične kulture in sam ugled parlamenta. Z izvolitvami, kot bosta današnji, bomo ženske še dodatno motivirali za sodelovanje v političnih procesih in pri odločanju. Iz pravkar navedenih razlogov bomo v poslanski skupini Svoboda mag. Meiro Hot kot kandidatko za podpredsednico Državnega zbora soglasno podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prijavljenih k razpravi ni, zato končujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Zbor v skladu s tretjim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora o izvolitvi podpredsednikov odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli državni zbor. Zbor je volilno komisijo za vodenje tajnega glasovanja že izvolil v okviru 3. točke dnevnega reda. V njej bom kot predsedujoča sodelovala tudi sama. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč. V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora bo poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži besedo za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanca ni jasno razvidna. V skladu s četrtim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora bo kandidatka za podpredsednico Državnega zbora izvoljena, če bo za njo glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju. Zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo.

Glasovanje se bo pričelo ob 17.10 ter bo trajalo do 17.25. Po končanem glasovanju prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se zberete v sobi 217.

Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja za izvolitev mag. Meire Hot za podpredsednico Državnega zbora. Zdaj ga bom prebrala. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 13. maja 2022. Razdeljenih je bilo 83 glasovnic, oddanih je bilo 83 glasovnic. Neveljavnih je bilo 10 glasovnic, veljavnih pa 73 glasovnic. Za je glasovalo 63 poslancev, proti je glasovalo 10 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je bila mag. Meira Hot z večino glasov vseh poslancev izvoljena za podpredsednico Državnega zbora. Novoizvoljeni podpredsednici Državnega zbora mag. Meiri Hot čestitam in ji želim veliko uspeha pri opravljanju dolžnosti.

Predlog odloka so v obravnavo in sprejetje zboru predložili začasni vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti in je objavljen na e-klopi. Prijavljenih k razpravi o predlogu odloka ni. Ker k predlogu odloka amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje. Na glasovanje dajem Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora. Glasujemo.

9. maja 2022 odločili, da mesto predsednika Odbora za zadeve Evropske unije pripada poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, mesti podpredsednikov pa poslanski skupini Gibanje Svoboda in poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati. Mesto predsednika Odbora za zunanjo politiko pripada Poslanski skupini Socialnih demokratov, mesti podpredsednikov pa poslanski skupini Gibanja Svoboda in poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Mesto predsednika Skupnega odbora pripada poslanski skupini Gibanja Svoboda, mesti podpredsednikov pa poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati in poslanski skupini Levica. V skladu z odločitvijo začasnih vodij poslanskih skupin in poslancev narodnih skupnosti so poslanske skupine sporočile predloge za predsednike ter podpredsednike navedenih delovnih teles, na podlagi katerih je pripravljen predlog sklepa, ki je objavljen na e-klopi. Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanju o Predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Glasujemo.

Poslanke in poslance obveščam, da bomo čez 5 minut najprej v dvorani, nato pa še na stopnišču opravili skupinsko fotografiranje. Poslanke in poslance, ki trenutno niso v dvorani, prosim, da se nam pridružijo. Po skupinskem fotografiranju pa poslanke in poslance vabim na sprejem v preddverje velike dvorane. Hvala.